сьогодні, ми їх продовжимо розглядати завтра, не встигнемо завтра – будемо розглядати в четвер і в четвер виходимо на голосування. Але ми нікому не дозволимо зірвати розгляд даного законопроекту. Колеги, я хочу наголосити і ще раз звернутись до авторів правок, ми проходили такі процеси і з пенсійною, і з медичною реформою, якщо є чиєсь бажання затягнути, ми будемо системно і сумлінно працювати над всіма правками і виходити на голосування в час, повний мобілізації в залі. Отже, прошу приготуватись до реєстрації.

Готові? Так. Отже, прошу зареєструватись і взяти участь в реєстрації, будь ласка. Зареєстровано 354 народних депутати. Вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. І, як ми і домовлялись до перерви, наступна правка 344, народний депутат Левченко, будь ласка. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. Ну, по-перше, я з превеликим жалем чую вкотре з президії, що виявляється, системний розгляд і обговорення важливих законопроектів у контексті кожної поправки, це, виявляється "затягування і зривання розгляду". це якісь нові норми парламентаризму запроваджуються, звісно, останні кілька років в Україні. Але це такий ліричний відступ. Якщо говорити конкретно про цю правку, то мова йде про те, що, на жаль, крім того, що немає дати початку окупації, тобто де-юре окупація взагалі не визначена в цьому законопроекті, у цьому законопроекті так само не визначаються конкретні обов'язки окупанта, не покладаються на нього конкретні обов'язки щодо повністю забезпечення соціально-економічних потреб на окупованих територіях. Є загальні фрази із посиланням на конвенції, але при цьому у статті 6 цього законопроекту покладається саме на Україну забезпечення відновлення порушених матеріальних прав, сприяння забезпеченню соціально-економічних, екологічних та культурних потреб на відповідних територіях. І випливає… це не значить, що Україна буде забезпечувати соціальне та пенсійне забезпечення осіб, які проживають на тимчасово окупованій території. Тому 30 секунд, будь ласка. ЛЕВЧЕНКО Ю.В. І більше того, це буде основним напрямком захисту прав і свобод цивільного населення. Тому на Росію не покладається ніяких обов'язків окупанта, як це мало би бути. Тому моя правка проста: прописати статтю 6 дріб 2, де чітко було б написано, що до відновлення Україною контролю над тимчасово окупованою територією обов'язок щодо цивільного захисту населення, медичного, продовольчого, соціального та пенсійного забезпечення покладається на окупанта, на Російську Федерацію. Отоді, справді, буде визнання окупації.

тексту законопроекту, підготовленого до другого читання Комітетом з питань нацбезпеки та оборони, ви побачите перший абзац, зміст якого дублює фактично конвенції, Гаазьку конвенцію від 18 жовтня 1907 року, Женевську конвенція 1949 року, ще одну Женевську конвенцію, які теж були згадані багато разів сьогодні в залі. Суть яких полягає в тому, що на державу-окупанта, так тут написано, Російську Федерацію покладається відповідальність на забезпечення захисту прав цивільного населення та створення необхідних умов для його життєдіяльності. Ну, фактично, це те, про що іде мова доповідача. Я геть не можу зрозуміти, ну, чому ми, перед тим, як коментувати назагал правки і дійсно, на мій погляд, це є форма затягування розгляду проекту, не прочитаємо текст, який підготовлений комітетом? Між іншим, треба подякувати керівнику Верховної Ради

на сайті законопроекту висить не тільки таблиця до другого читання, а взагалі зведений текст на підставі пропозицій комітету, з цим набагато легше працювати. (Шум у залі) Я розумію, але це виключно для того, щоб вам було легше із цим працювати, все одно ви цього не бачите – результату нашої роботи. Так само, на жаль, як чомусь ми не бачимо і дати початку окупації, яка чітко встановлена в преамбулній частині і... ГОЛОВУЮЧИЙ. Дайте, будь ласка, хвилину завершити пану Івану. Ви знаєте, от, щоби припинити всі дискусії з приводу того і з приводу бажання окремих наших депутатів розділити як статуси, так і дати територій окупованих Російською саме в статті 2 в частині першій та другій є наступна фраза, яку, знову ж таки, ви всі можете побачити в тексті законопроекту, сентенція. Правовий статус тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях (кома), Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (кома), а також правовий режим на зазначених територіях визначається цим законом, Законом України про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим, режим на тимчасово окупованій території України – це закон чинний про Крим, іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою, принципам міжнародного права. Ми об'єднали статус, і Україна одна-єдина, соборна, неділима. Дата одна, статус однаковий, соціальні статуси однакові. Давайте припинимо цю дискусію, вона не є доречною. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, 344 правка відхилена комітетом. Група народних депутатів наполягає на голосуванні. Хто підтримує дану правку, прошу голосувати.

32. Рішення не прийняте. 346 правка на підтвердження, Оксана Сироїд. Включіть мікрофон. що факт остаточного виведення та повної відсутності всіх збройних сил має визначатися чомусь міністром оборони і міністром внутрішніх справ, які мають подати подання, невідомо яке, Президентові України, і Президент повинен на підставі цього ухвалити якесь рішення, знову ж таки, невідомо яке. Річ в тім, що це є велика загроза, і передовсім для інституту Президента, тому що повністю виводить його поза площину Конституції України. введені, прийняті відповідні рішення, такі як введення воєнного стану і рішення про застосування Збройних Сил України. І відповідно по завершенню воєнного стану у зв'язку з припиненням режиму воєнного стану має і припинятися, визначатися факт припинення окупації. І не треба заганяти Президента в неконституційні рамки. Прошу поставити цю правку на підтвердження. ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Іване, будете коментувати? Будь ласка. Ну, взагалі-то ця правка не тільки про це. І тут варто зауважити, що в межах цієї правки була врахована пропозиція фракції "Самопоміч" якраз про покладання відповідальності на державу-окупанта утримувати окуповані території. Чомусь, дивно, ви про це не говорите, коли чомусь зараз намагаєтесь збити, якщо говорити простою мовою, цю правку, поставити її на підтвердження таким способом. Знову ж таки, мене дуже турбує лексика, яку ви вживаєте, тому що, якщо почитати уважно правку, міністр оборони не визначає факт закінчення окупації. Так само, як і Президент. Якщо читати правку уважно, мова йде про остаточне виведення та повну відсутність всіх збройних формувань Російської Федерації у порядку, визначеному цим законом, і встановлення цього факту за обгрунтованим поданням міністра оборони та міністра внутрішніх справ здійснюється Президентом України. Тому дуже, напевно, важливо все ж таки вживати лексику правки, якщо ви намагаєтесь її прокоментувати. Прошу не підтримувати ідею відхилити цю правку шляхом… і комітет просить підтримати дану правку і підтримати редакцію комітету, отже я ставлю на голосування правку 346-у. Комітет просить підтримати її і проголосувати. Прошу проголосувати. Прошу визначатися.

За-72 Рішення не прийняте. 348-а. Не наполягає. 352-а. Не наполягає. 355-а. Німченко. Наполягає. Будь ласка, Німченко. Шановні колеги, йде питання не про що інше, як в першому читанні тут було присутнє в статті 7 положення про те, що цей законопроект в своїй роботі ці норми направлені на здійснення мирних функцій, на встановлення миру і єднання нації, в тому числі через вирішення питань, передбачених Мінськими домовленостями. Між тим, це все потім все помінялося, і все змінилося. Тому, я перепрошую, хочу перепровірити те, що вносить до статті 7-ї підтримку нової редакції вже, поставити його на підтримку. Чи підтримується воно, чи ні, тому що комітет погодився. Прошу поставити. А тоді я скажу відносно своєї редакції, яка була частково врахована, але я прошу її в повному обсязі. І тому прошу на підтримку рішення комітету поставити внесення… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви завершили? Будь ласка. Вона відхилена, дана поправка, і тому я можу її поставити на голосування, але вона відхилена, і можу поставити її підтримання. 30 секунд, дайте можливість завершити пану Німченку. 16:15:46 НІМЧЕНКО В.І. Перше, що я просив, пане головуючий, це питання про те, на підтримку рішення комітету в новій редакції, де вони погодилися і вносили… поправка 355, так, де вони погодились і змінили про те, що Мінські угоди в цьому законі не діють, і все. Тому я прошу поставити перше питання: на підтримку рішення комітету щодо нової редакції. Я хочу нагадати, що ми тут голосуванням в першому читанні прийняли рішення ні в якій формі не згадувати Мінські угоди в цьому законопроекті. Це було загальне рішення Верховної Ради України, а не тільки комітету. І нагадаю, що воно було з моєї ініціативи оголошене і озвучене, але я прошу ще прокоментувати пана Івана. 16:16:44 ВІННИК І.Ю. Ви знаєте, я взагалі був свого часу здивований, коли побачив настільки багато правок від депутатів від "Опозиційного блоку". Це ніяким чином не корелюється, навпаки йде врозріз з тією риторикою, яку ми чуємо з телеекранів від представників "Опозиційного блоку", які всі говорять, що цей законопроект шкідливий, непотрібний, приймати його не можна, розглядати тощо. Не буду продовжувати цитувати ваші заяви. А чого ж ви тоді намагаєтеся його вдосконалити, подаючи свої правки? Де ви брешете: коли з телеекранів говорите людям, що це непотрібно, чи зараз намагаєтесь просто затягнути факт визнання Російської Федерації агресором шляхом подання нікчемних правок для того, щоб вони не голосувалися? Я, чесно кажучи, намагався стримуватися все ранкове засідання, но дозвольте я вже свою думку по цьому питанню вам висловлю. Ми відхилили цю правку, відхилили тому, що там згадані Мінські домовленості, жодним чином не заперечуючи важливість цього дипломатично-політичного пакту, він жодного відношення не має до законодавства України, тому що необов'язковість виконання цього дипломатичного… 30 секунд, будь ласка. в подальшому не ставити такі правки на коментарі, підтвердження, відхилення тощо, тому що ми в будь-якому випадку не можемо Мінські домовленості імплементувати в текст цього проекту. Дякую. але він наполягає на голосуванні. Так, пан Німченко? І тому я ставлю на голосування поправку 355. Прошу голосувати. За-51 Рішення не прийняте. 356-а, Віталій Купрій. Будь ласка, включіть мікрофон. Шановні колеги, ми пропонуємо не тільки прийняти згадку про Мінські домовленості, але і визначити в статті 7 безпосередньо заборону на здійснення будь-яких референдумів або виборчої діяльності в такій редакції: "Органам державної влади України, органам місцевого самоврядування, Центральній виборчій комісії забороняється призначати, організовувати та проводити будь-які вибори, голосування, всеукраїнський та місцеві референдуми на тимчасово окупованих територіях", – і далі по тексту. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, дана поправка є відхилена. Хто підтримує дану правку прошу голосувати.

Дякую, шановний пане головуючий. 358-а та 359 правки, які враховані комітетом, прошу поставити на підтвердження. Ці правки стосуються також, зокрема, комплексу заходів, спрямованих на реалізацію Мінських домовленостей. Представнику комітету, який коментує дії та висловлювання фракції "Опозиційного блоку", хочу нагадати. Шановний пане, на відміну від вас ми відстоюємо інтереси Донбасу і людей, які проживають на всьому Донбасі. А ви зараз намагаєтеся намагаєтеся протягнути законопроект, який не буде сприяти реінтеграції Донбасу, як би він гарно не звучав цей законопроект. Адже зазначений законопроект сприяє відторгненню Донбасу, сприяє позбавленню та зменшенню гарантій захисту інтересів громадян, які там проживають. І права фракцій однакові в цій залі. Прошу не коментувати і стримувати себе в подальшому. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, пане Іван. 16:21:07 ВІННИК І.Ю. Я можу прокоментувати, так? так? Взагалі, якщо є бажання… Мова йде про 58-у і 59 правки. Ще раз наголошую, що принцип, встановлений комітетом щодо Мінських домовленостей і статусу, в контексті розгляду законопроекту змінений ні в якому випадку не буде. Що стосується заходів по інтеграції окупованого Донбасу, який ви пропонуєте, ми жодним чином не можемо це приймати. Тому що ми переконані на комітеті, що Україна тимчасово втратила контроль над Донбасом в зв'язку з зовнішньою агресією Російської сторонньої дії, який нам треба спочатку виключити шляхом звільнення території від російського окупанта. Після того ми проведемо різноманітні інтеграційні заходи вже по українському законодавству, включно з проведенням виборів, включно з відновленням інфраструктури, спеціальної програми відновлення економіки, створення соціально-економічних заходів, сфери робочих місць тощо. Прошу зал підтримати редакцію комітету… Дякую вам. Отже, комітет просить підтримати і 358-у, і 359-у поправку. Отже, ставлю на підтвердження 358-у, і комітет просить підтримати. Отже, голосуємо, колеги.

Потім буде 7-а. Отже, ставлю на голосування на підтвердження 359 правку. Комітет просить її підтримати. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. За-102 Рішення не прийнято. 357 правка. Ігор Лапін. Включіть мікрофон, будь ласка.

проти України в Донецькій та Луганській областях органи сектору безпеки і оборони, інші державні органи України, їх посадові особи здійснюють заходи для відновлення територіальної цілісності України, а також забезпечують комплексний розвиток безпекової, економічної, інформаційно-телекомунікаційної, соціальної та гуманітарної інфраструктури на територіях, прилеглих до тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях, реалізують відповідно до документів стратегічного оборонного планування заходи зі зміцнення оборонних і безпекових спроможностей України. Я прошу… ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд, будь ласка. (Шум Я наполягаю на тому, щоб підтримати мою правку в повному об'ємі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Отже, 357 правку комітет врахував редакційно, але народний депутат Ігор Лапін наполягає, переконливо наполягає, щоб ми її прийняли у повному обсязі. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. 106 – за. Рішення не прийняте. 360-а, Чубаров. Не наполягає. 361-а. Не наполягає.

Тарас Пастух, "Об'єднання "Самопоміч". В даній поправці ми наполягаємо на тому, що на сьогоднішній день застосування збройних сил в Україні воно чітко визначене в основному законі і в Конституції України. І будь-яке інше формулювання, інші гібридні версії вони призводять до того, що потім подалі військова прокуратура України в судах України починає перетягувати наших військовослужбовців до кримінальної відповідальності за те, що вони захищають країну. Рано чи пізно це призведе до того, що такі вироки будуть виноситись судами інших країн за межами України і це призведе до відповідальності України в цілому. Тому ми наполягаємо в цій поправці про те, що саме Президент, як Верховний головнокомандувач, зобов'язаний виконати норму Конституції і внести указ в парламент, а відповідно парламент повинен надалі дати згоду щодо застосування збройних сил для відсічі російській агресії. Тому просимо всіх підтримати дану поправку. І.Ю. Ми багато дискутували з приводу законності використання Збройних Сил України на відсіч збройної агресії. Ні в кого, окрім представників фракції "Самопоміч", це не викликало жодних сумнівів, що ми використовуємо збройні сили, інші заходи, військові формування, волонтерів, добровольців, звичайних громадян, іноземців, осіб без громадянства, які за покликом волі йдуть захищати Україну абсолютно в законодавчому полі. Правової підстави для відсічі збройної агресії Російською Федерацією та відновлення цілісності України є Конституція України, законодавство України та Статут Об'єднаних Націй, стаття 51, яка дає будь-якій нації право на самооборону, ми сьогодні це право реалізуємо. Щоб припинити цю дискусію і дійсно, погоджуюся, щоб не було випадків, які, на жаль, ми мали з Колмогоровим, ми запропонуємо комітетом під стенограму відповідні правові підстави, а саме статтю 51 Статуту ООН

де б не була здійснена агресія будь-якої держави проти нашої суверенної незалежної України. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Ви вже пропозицію компромісну озвучите по завершені розгляду, а зараз я дану правку ставлю на голосування, вона комітетом є відхилена. Хто її підтримає, прошу голосувати.

Шановні колеги, я хотів би звернути вашу увагу, не знаю це з доброго дива чи навмисно, але в цьому законопроекті і ці положення, які на сьогоднішній день спровоковані в цьому залі, засвідчують про те, що у нас в незаконний, неконституційний спосіб застосували Збройні Сили. От про що йдеться в нормах. Якщо норма пише про застосування Збройних Сил, то для цього потрібна ініціатива глави держави, статті 106, і рішення Верховної Ради з цього приводу. Як можна, на погляд якого став… може навіть что-то там не дружить з чим, допускати можливим застосування Збройних Сил на території своєї держави? Куди ми після цього дійдемо? Ми розуміємо, що ми становимося суб'єктом Гаазького трибуналу, де використовуються Збройні Сили… де використовуються Збройні Сили поза повноваженнями і рішеннями Президента, які є обов'язкові для цього питання, от про що йде мова, це прямо написано у 85 Конституції

Вони пропонують в повному обсязі виключити статтю 8 з тексту президентського законопроекту. Зробивши це, вони фактично пропонують заборонити використання Збройних Сил України і інших військових формувань для відсічі збройної агресії Російської Федерації. Все. Виступ закінчив. Прошу відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, я ставлю на голосування поправку 376, комітетом вона відхилена. Хто її підтримує, я прошу голосувати.

свої починання, от вони розв'язали війну, запросили Російську Федерацію на територію України там, де російські війська вбивають українців, зараз вони на цьому намагаються грати. Українські Збройні сили, я наголошую, і повторюю для "П'ятої колони", яка сидить праворуч від мене, використовується законно, згідно Конституції. то російський чобіт вже топтав би і Київ, і Дніпро, і інші українські міста. І тому закрийте, будь ласка, свої пащеки стосовно Збройних Сил України. Припиніть це цькування, тому що український народ вам вже дав свою оцінку, ви розв'язали цю війну і ніхто інший. "П'ята колона" під назвою, ви міняєте просто назви, але "Опозиційний блок", Партія регіонів – ви несете повну відповідальність за цю війну. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви наполягаєте на голосуванні, пане Юрій? БЕРЕЗА Не наполягає, так? Добре, йдемо далі… Наполягає, так? Отже, я ставлю на голосування поправку 377, комітет її відхилив. Хто підтримує дану правку, прошу голосувати.

Рішення не прийняте. 380-а. На підтвердження, Оксана Сироїд, будь ласка. 16:33:55 СИРОЇД О.І. Дякую. Дуже добре, що ми почали опікуватися захистом Збройних Сил України, які абсолютно конституційно виконують свій обов'язок пішовши до… на на оборону і здійснюючи заходи стосовно оборони. Але дуже шкода, що Президент до цього часу не виконав свій конституційний обов'язок для того, щоб захистити Збройні Сили України. І не прийняв рішення, ані про введення воєнного стану, ані про застосування Збройних Сил України. І статтею, тобто в редакції та, яка запропонована поправкою поправкою 380, пропонується черговий гібрид, при чому навіть три гібриди, тобто замість введення воєнного стану нам пропонують так звані зони безпеки, в яких будуть діяти особливий порядок. Фактично свавільні повноваження, які так і будуть називатися спеціальні повноваження на які ніхто не має право. І межі зон будуть визначатися військовими, і знову ж таки початок і завершення… замість війни, замість застосування Збройних Сил нам пропонують черговий гібрид, який буде називатися, початок та завершення заходів із забезпечення національної безпеки. Тобто не майте ілюзій там немає поняття захисту від російської агресії. Замість того є заходи із забезпечення національної безпеки. Редакція має бути цієї статті така як запропонована у статті 374, запропонована фракцією "Об'єднання "Самопоміч" . Дякую.

перше речення починається зі слів "для забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації". Ну, як так получається, що доповідач каже, що тут цього немає? Це чергове, це спеціально зроблено. З якою метою ми вводимо, наскільки незграбно, людей, які дивляться Верховну Раду, в оману? Шановні колеги, я чітко собі усвідомлюю, що Російська Федерація веде гібридну війну проти України. А для відсічі гібридної війни, для відсічі агресії, яка реалізується у формі гібридної війни, ми зобов'язані давати гібридні відповіді, і тому ми, безумовно, це робимо. А ви радійте! Дякую вам. Дякую за високу оцінку роботи комітету. Отже, це підтвердження 380 правка і комітет просить її підтримати. Отже, прошу проголосувати 380 правка комітет просить підтримати, голосуємо колеги.

Спочатку кажуть про те, що затягують і першу половину дня доповідач на жодні питання не відповідає. Потім рахують, що недостатньо голосів, щоб сьогодні цей ганебний закон прийняти і тепер відповідач відповідає на все навіть, коли його нічого не питають. не по одній хвилині, як по регламенту, а по півтори, дві, три йому чомусь дає Голова Верховної Ради, це щодо гібридності. А коли говорити про цей законопроект, взагалі, знаєте от відповідач постійно маніпулює. Про що цей законопроект? От ґвалтівник зґвалтував дівчину і замість того, щоб його назвати ґвалтівником, окупанта – Російську Федерацію, його в цьому законопроекті називають: той, хто незаконно тимчасово заволодів безправно жінкою, так? Але він взагалі нормальних нормальних хлопець, тому давайте ми йому поможемо далі харчуватися, далі заволодіти цією жінкою. Тільки не треба його у в'язницю садити! Оце все, що ви прописуєте! Суцільна бутафорія, підміна понять, яка жодним чином не допомо…

а ви тут якісь метафори намагаєтесь, алегорії вживати! Зовсім некоректно, на мій погляд, по відношенню до тих, хто сьогодні постраждав, тих, хто загинув, до їх пам'яті, яку ми вшановували сьогодні годиною… хвилиною мовчання на початку нашого засідання. Тому я не знаю, що більше на це прокоментувати. Я попрошу у подальшому утриматися від таких речей. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Поправка 382 комітетом відхилена, але автори наполягають на її голосуванні. Хто підтримує поправку 382, прошу голосувати. Комітет проти.

Моя поправка стосується того, що, знову ж таки, повертаючись до логіки цього закону: закон потрібен для захисту українських інтересів в міжнародних судах. Поясніть мені, будь ласка, чому тоді в законі ми окремо згадуємо статтю 51 Статуту ООН та національне законодавство України? Якщо… слідуючи юридичній логіці, то міжнародне право у нас є частиною національною. Тому або потрібно прибрати окремо цю статтю 51 статуту ООН і чітко зазначити, національне законодавство України та міжнародне законодавство. Я в свою чергу, пропоную поставити кому і додати "норми міжнародного права". Якщо ми прийдемо в суди, то на базі чого ми будемо там захищати свої інтереси? Ми ж підемо в міжнародні суди, тому давайте прямо пропишемо, що ми будемо це робити на базі... 385 правка комітетом є відхилена, але народний депутат Лубінець наполягає, щоб вона була підтримана залом. Хто підтримує, прошу голосувати, будь ласка.

Чи не наполягає? Наполягає. Будь ласка, Левченко. 16:41:01 ЛЕВЧЕНКО Ю.В. Левченко, "Свобода", 223-й округ, місто Київ. Знаєте, в цьому законопроекті до другого читання з'явилася дуже така цікава в лапках норма, насправді, ганебна норма. Вона говорить про те, що військовослужбовці, які герої і захищають Україну зараз на сході, будуть, я цитую: "мають право застосовувати, у разі крайньої необхідності, зброю і спеціальні засоби до осіб, які вчинили або вчиняють правопорушення чи інші дії, що перешкоджають виконанню законних вимог". "У разі крайньої необхідності" – оце цитата із вашого дуже хорошого в лапках законопроекту. А що таке "крайня необхідність", хто буде визначати чи була це крайня необхідність, чи вона була крайня, чи не крайня? Що ви за маячню прописуєте замість того, щоб ввести воєнний стан і дати можливість нормально армії захищати Україну і дати належні ресурси, згідно статуту армійського, ви прописуєте таку маячню. Так от, наша правка стосується того, що будь-хто,

має право використовувати будь-які засоби, які не суперечать міжнародному право, будь-які засоби, не якусь так крайню необхідність, яку невідомо як будуть визначати і потім будуть судити наших Героїв, як ви зараз це робите і ці випадки повсю... повсякденно відбуваються, а будь-які засоби. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, 386 правка комітетом є відхилена, але народний депутат наполягає на голосуванні. Хто підтримує правку 386, прошу голосувати, будь ласка.

42 – за. Рішення не прийняте. 389-а. Не наполягає. 390-а, Німченко. Наполягає. Будь ласка, 390-у. Уважаемые коллеги, на жаль, пропозиція про те, щоб виключити питання створення об'єднаного штабу, не знайшла підтримки в комітеті. Я хотів би лише нагадати з цього приводу, що об'єднані ці штаби – це не що інше, як отзвуки отаманщини. І будуть відомчі війська, внутрішні, поліцейські, Збройні Сили бути під одним об'єднанням? Не буде одноначального керування, а це буде анархія, і ви будете цьому свідками. Тому я і просив, щоб це виключити взагалі.

Шановні народні депутати, я прошу підтримати цю правку, адже вона важлива, 9 стаття, про те, хто займається стратегічним керівництвом деокупації Донецької і Луганської області. Зрозуміло, що це Генеральний штаб. А ми що, не збираємося звільняти Автономну Республіку Крим? Нам, коли ми дійдемо до того, що будемо звільняти Автономну Республіку Крим, нам не потрібен буде Генеральний штаб, чи нам Росія подарує Крим? Безумовно, рано чи пізно це питання буде стояти, і ми будемо знову три роки чекати спеціального закону. Тому я пропоную прописати в цьому законі, що таке саме стратегічне керівництво по звільненню окупованих територій як для Луганська і Донецька, і для Криму має здійснювати Генеральний штаб. Це ж абсолютно логічно. Бо в тому законі, на який ви посилаєтесь, що там щось є про Крим, там цієї норми не передбачено. Прошу проголосувати дану правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначитися сесійну залу з поправкою 391. Комітет її відхилив. Прошу визначатися.

51 народний депутат проголосував "за". Не підтримана поправка, рухаємося далі. 392 поправка. Народний депутат Купрій. Не наполягає? Будь ласка, мікрофон. Шановні колеги, ми пропонуємо зараз підійти до питання, коли зараз Президент України не хоче брати на себе відповідальність за проведення військових операцій, а згідно Закону України про оборону від мав би створити ставку Головнокомандуючого. Замість цього нам пропонується створювати об'єднаний оперативний штаб незрозуміло на яких підставах і навіщо. Ми пропонуємо все-таки замінити повсюди в тексті законопроекту саме на позицію, що нам необхідно, Головнокомандуючий щоб приймав рішення. Чому? Тому що якщо він не хоче керувати операціями, якщо він не хоче гарантувати Конституцію, то навіщо нам взагалі посада Президента? Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, коментар колеги шановного від профільного комітету. Пане Іване, прошу. Справедливості заради треба відзначити, що такий орган військового управління як об'єднаний оперативний штаб створюється не цим законопроектом. Він вже існує і імплементований в наше законодавство. Перше. Друге. Президент України є Верховний командуючий, і це є його безпосередній конституційний обов'язок – реалізовувати загальновійськове керівництво, призначати вертикаль або будь-яких членів цієї вертикалі. Окремо хотів би відповісти на… попередньому доповідачу з приводу норм, які ми встановлюємо цим проектом. Насправді, в цьому законопроекті є загальні норми і спеціальні норми. Загальною нормою є те, що ми в законодавстві впроваджуємо заходи забезпечення національної безпеки, хто їх реалізує, під чиїм керівництвом і якої координації. Спеціальна норма стосується що… Донецької та Луганської областей, що вони будуть здійснюватися наступним чином. І об'єднуюча норма в цьому проекті є те, що норми, впроваджені цим законом, так само діють по відношенню до територій будь-якого регіону України. Якщо буде здійснена збройна агресія будь-ким будь-де… Завершити дайте, будь ласка, 30 секунд. ВІННИК І.Ю. …Україна, Збройні Сили України, громадяни України будуть мати право на відсіч такій агресії в незалежності від географії, територій, чи то Крим, чи то будь-яка інша область не дай, Боже, намагання ворога просунутися далі в Донецькій та Луганській областях. Тому читайте уважно текст, ми впроваджуємо нові інститути, нові правовідносини. І це надзвичайно важливо в сучасному світі, коли дозволяють окремі країни вести неоголошені війни проти абсолютно мирного сусіда. Голосуємо, будь ласка, поправку номер 392. Комітетом вона була відхилена. За-16 Не підтримана. Наступна поправка 394, народний депутат Купрій. Наполягаєте? Ні. Дякую. Наступна поправка 396 частково врахована. Будь ласка, Тарас Пастух, прошу. Тарас Пастух, "Об'єднання "Самопоміч". Дійсно поправка врахована частково, але, власне, чому ми наполягаємо на повному врахуванні даної поправки? Тому що в цьому законі не повинно бути конфлікту з основним законом, який регулює застосування Збройних Сил, – це законами про оборону і законами "Про Збройні Сили України". Основні повноваження, власне, Збройних Сил, об'єднаних оперативних штабів, генеральних штабів, їхніх начальників, власне, повинні прописуватися в базових законах. Якщо ми говоримо зараз про закон, який має регулювати тимчасову ситуацію, а ми всі віримо, що вона є тимчасовою, тому потрібно там, щоби була одна-єдина відсилочна норм про те, що об'єднаний оперативний штаб є міжвидовим і міжвідомчим органом управління на цій території, і крапка. А всі решта повноважень повинні бути в спеціальних законах, які регулюють діяльність Збройних Сил України. Тому що, якщо далі нам доведеться все-таки певні повноваження розширяти для наших Збройних Сил, це призведе до того, що такі поправки потрібно вносити буде в десятки законів. Тому потрібно все-таки займатися більш уніфікованою формулою. Дякую. Дякуємо. Отже, колеги, 396 поправка частково була врахована комітетом, але автор від фракції "Самопоміч" наполягає на повному врахуванні. Я прошу визначитися по поправці 396.

Дякую. Шановні колеги, даною нормою законопроекту, на жаль, вноситься правовий хаос, який, на жаль, і так існує в зоні так званої антитерористичної операції, а насправді на фронті. Зокрема, створюються як основний фактично орган управління, так званий об'єднаний оперативний штаб Збройних Сил України. Це суперечить іншому Закону про Збройні Сили України, де цей об'єднаний оперативний штаб Збройних Сил України – це орган управління міжвидовими та міжвідомчими угруповуваннями військ. А Генштаб мусить координувати все. Для чого це робиться? Для того, щоб усунути Президента від політичної відповідальності за те, що робиться на фронті. Та щоб усунути те, що передбачено українським законодавством, а саме: створення ставки Верховного Головнокомандуючого і відповідно підпорядкування цій ставці Генерального штабу України, який командує всіма військами. Зараз просто видумується якась гібридна, дійсно, юридична формула. Я пропоную все-таки підтримати мою правку, котра відповідає вже існуючому українському… ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміла ваша позиція. Будь ласка, визначаємось по поправці 397 народного депутата Луценко. Комітет її відхилив. Я прошу визначитися. 30 голосів. Не набирає необхідної кількості. Наступна 401 поправка народного депутата Чумака. Комітет її частково врахував, але пані автор наполягає на повному врахуванні. Будь ласка, мікрофон пані Шкрум. 16:52:53 ШКРУМ А.І. Шкрум Альона, фракція "Батьківщина". На жаль, комітет врахував її не в тій частині, яка є найважливішою. Я зараз поясню свою позицію. Ви знаєте, не можна виправдовувати все тим, що Росія по відношенню до нас веде так звану гібридну війну. Насправді, війна не має бути оголошеною, щоб бути справжньою. І мене вже так трошки нудить від того, що у нас гібридна чи то мир, чи то війна, гібридна чи то дозволена торгівля з окупованими територіями, чи то заборонена, гібридний Президент чи то бізнесмен. Давайте ми будемо діяти на підставах Конституції. Просто на підставах Конституції. І це елементарно робиться. А якщо ви дивитеся в Конституцію, то написано, що Президент має створити… має бути створена ставка головнокомандувача, Президент має ввести в Верховну Раду указ про використання Збройних Сил, коли починається воєнна агресія по відношенню до держави чи оголошена, чи неоголошена, міжнародне право знає багато прикладів неоголошеної такої воєнної агресії. На жаль, Президент замість цього дає собі додаткові повноваження, які він не має за Конституцією. Тому тут головне не створювати нові неконституційні повноваження, а діяти на підставі Конституції, і все буде нормально. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Коментар від комітету, будь ласка. Ви абсолютно правильно зазначили, що після закінчення Другої світової війни у світі були численні військові міждержавні конфлікти, але жодного разу не було оголошено ані стану війни, ані створено будь-якого казус беллі у вигляді ініціації війни, шляхом оголошення правового режиму воєнного стану тощо. Причини тому всім загально відомі, історично виписані, ще з часів фактично Вестфальського миру. Світове міжнародне право будується таким чином, що у разі оголошення одної країни іншій війни починають працювати всі форс-мажорні ембаргові застереження в економічних, фінансових, макрофінансових, інших соціальних відносинах. Таким чином економіка зупиняється, і держава, яка вступила в статус війни або створила казус беллі, більше не має ресурсів чим воювати. Ми чітко собі усвідомлювали, що Путін з першого дня намагався втягнути Україну у відповідний статус для того, щоб була припинена будь-яка державна і міждержавна підтримка всередині, для того, щоб зупинилася економіка, перестали сплачуватися податки, адже економіка не працює, і нам, врешті-решт, банально не було б чим взувати нашого воїна, одягати, годувати його чи заправляти українські танки. Позиція комітету зрозуміла. Прошу визначатися по поправці номер 398. Прошу визначатись. Комітет її відхилив, частково врахував. 18 голосів. Не підтримана. Наступна 400 поправка народного депутата Чумака. Будь ласка, мікрофон. Шановні колеги, я так розумію, що 9 стаття – це є гібридна відповідь на гібридну агресію. Але я хотів би сказати, що, в принципі, у нас на сьогоднішній день є законодавство, яке дуже чітко регулює питання відсічі будь-якої збройної агресії, яка може бути в Україні. І це законодавство – це законодавство про оборону і Так, як правильно зауважив пан Вінник, поняття "Об'єднаного оперативного штабу" імплементовано в українське законодавство і "командуючого Об'єднаного оперативного штабу" імплементовано в українське законодавство, але тільки частині здійснення миротворчих операцій. І навіть цим законом вносяться зміни до Збройних Сил закону і про оборону, але не врегульовується це питання. Більше того, я вважаю і згоден зі своїми колегами, що створення таких органів військового управління є бажання Президента просто-на-просто перекинути відповідальність з себе як Верховного Головнокомандуючого на Генеральний штаб і на особу, яка буде призначена як головнокомандуючий. Тому моя поправка передбачає саме створення

яку повинен створити Президент відповідно до Закону про оборону. Саме Ставка Верховного Головнокомандуючого може видавати накази і директиви, які можуть бути підставами для діяльності під час деокупації території України.

обговорення політичної відповідальності Верховного Головнокомандуючого вони є якісь абсурдними, на мій погляд. А що стосується Об'єднаного оперативного штабу, дійсно, під час здійснення заходів будуть створюватися відповідні зведені контингенти як українських військових формувань, так, можливо, будуть залучені миротворчі контингенти, власне, в якості союзників української армії. Тому, безумовно, цей інститут треба нам сьогодні реформувати, модернізувати і імплементувати, і накладати на ту поточну безпекову ситуацію, яка сьогодні розгортається на Донбасі і не тільки на Донбасі, тому що збройна агресія, вона визначена на інших територіях, в тому числі АРК Крим, шляхом іншим вона застосована і в цьому не треба нікого переконувати. Тому прошу підтримати позицію комітету і відхилити цю правку. Виступив автор поправки, комітет висловив свою позицію. Я прошу визначатися по поправці 400, комітет її відхилив. 30 голосів. Не набирає необхідної кількості. Наступна 401 поправка народного депутата Чумака. Ви будете наполягати? Ваша поправка наступна 401. Не наполягаєте. Наступна поправка 404, народний…

відповіддю на небажання Президента і всієї цієї олігархічної клептократії оголошувати воєнний стан і належним чином фінансувати армію, і належним чином розбудовувати економіку. Коли доповідач тут постійно згадує, коли говорить про воєнний стан і згадує оголошення комусь війни, то я все ж таки раджу, в котре раджу, бо я неодноразово на багатьох ефірах і в цій залі раджу все ж таки депутатам від правлячої коаліції прочитати той закон, в ньому немає жодного слова про оголошення комусь війни. Правовий режим воєнного стану, коли запроваджується це, по суті, приведення економіки, приведення роботи країни на зовсім інші рейки і жодного оголошення комусь війни по запровадженню правового режиму воєнного стану немає, це відверта неправда. Тому мав би Президент, власне кажучи, оголосити воєнний стан, мала би належним чином працювати вся державна Позиція зрозуміла. Будь ласка, визначаємося по поправці 402. Комітет її відхилив.

Наступна 406-а. Луценка Ігоря. Шановні колеги, я пропоную все-таки привести те, що ми прописуємо в цьому законопроекті в конституційне русло. Верховний Головнокомандувач усіх військ в Україні є Президент України, і намагання перекласти всю відповідальність на начальника об'єднання оперативного штабу є актом по суті, котрий суперечить духу Конституції. Президент мусить взяти на себе відповідальність і виконувати ті конституційні повноваження, які в нього є, а саме бути з військами, командувати військами, не безпосередньо, але все ж бути їхнім Верховним Головнокомандувачем. І те, що спроба підпорядкувати всі війська в зоні конфлікту з Росією начальнику об'єднаного оперативного штабу, це лише свідчення того, що Петро Олексійович Порошенко воювати не хоче, а хоче домовлятися. Треба все-таки змусити Президента виконувати Конституцію. Прошу підтримати мою правку. Будь ласка, визначаємося по поправці 402. Комітет її відхилив. 45 депутатів. Не підтримана поправка. 407-а. Ігор Луценко. Мікрофон. Шановні колеги, так само як і в попередньому виступі наголошено на необхідності дотримання всіх тих норм котрі прописані в українській Конституції щодо повноважень Президента. За українським законодавством саме Президент є Верховним Головнокомандувачем всіх військ. за українським законодавством, зокрема, Законом "Про Збройні Сили України", який вже працює нині передбачено, що саме Ставка Верховного Головнокомандувача та Генштаб як оперативний орган цієї Ставки, він є тим органом, котрий керує всіма військами. То чому ми зараз придумуємо якісь такі огульні конструкції юридичні для того, щоб просто усунути Президента від можливості виконувати його конституційні повноваження, навіщо це все робиться? Мабуть лише з однією метою, щоб можна було убезпечити бізнес-активи Президента та його оточення в Росії. Давайте все-таки змусимо Президента виконувати конституційні повноваження і брати всю відповідальність за те, що відбувається на фронті. Прошу підтримати мою правку. Будь ласка, вимагає слова представник комітету. Прошу, пане Іване. 17:03:19 ВІННИК І.Ю. Власне Президент, як це записано в Конституції, здійснює стратегічне та загальновійськове політичне керівництво блоком Національної безпеки України. Керівник Генерального штабу реалізує безпосереднє керівництво військами, тому власне тут нема що дискутувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, визначаємося по поправці.

45 голосів. Не підтримана поправка. 408-а. Шкрум мікрофон, будь ласка. Шкрум Альона, фракція "Батьківщина". Колеги, дуже важливе питання і щодо того чи може Президент мати додаткові повноваження, які не прописані Конституцією, неконституційні, але при цьому не виконувати Конституцію в тій частині, в якій це прописано його обов'язком? І до цього питання треба повертатися раз за разом, раз за разом. І жодна гібридна війна, жодні якісь аргументи з приводу того, що там було після Другої Світової війни, від пана Вінника, на жаль, не спрацьовують. І я прошу, пане Вінник, не давати нам такі історичні дискурси з міжнародного гуманітарного права, бо ви недостатньо в цьому кваліфіковані, на жаль, при всій повазі до вас. Тому що навіть, якщо якщо обидві країни не визнають свій спір і протистояння війною, то міжнародний суд все одно за конкретними ознаками визнає цей спір, в якому залучені хоча б одні Збройні сили однієї країни війною. І Грузія, наприклад, подавалася до Російської Федерації, то Росія не визнавала це збройним конфліктом, а казала, що це взагалі не міжнародний спір і не міжнародний конфлікт. Але міжнародний суд все одно за ознаками визначив це міжнародним конфліктом. Тому очевидно, що Україна є не в гібридній війні, а в справжній і Президент має по-справжньому виконувати свої конституційні повноваження, а не створювати… Голосуємо, будь ласка, поправку 408, яку комітет врахував частково. 44 голоси, не підтримана поправка. Наступна – 409-а, Сотник. Народний депутат Сотник, не наполягає. 410-а. Не наполягає. Народний депутат Сотник не наполягає. наступна – 414-а… зараз хвилиночку, я її знайду і звичайно можна буде. 413 поправка, це поправка народного депутата Вінника і Пашинського. Пане Вінник, 413, вона була врахована комітетом, народний депутат Сироїд просить поставити її на підтвердження. Будь ласка, мікрофон пані Сироїд. Дякую. Передовсім я хотіла сказати, раз у нас тут вже така дискусія дуже правильна, яка мала відбутися раніше, про те, що таке війна і яка вона є: гібридна чи не гібридна. То також хочу довести до відому, що понад півтори тисячі війн, які велися впродовж історії людської, відколи вона прослідковується, лише 150 були конвенційні війни. Але при тому впродовж всіх воєн використовувались всі ті самі сили і засоби, це крім збройних сил завжди використовувалася інформація чи дезінформація, юридичні інструменти, політичні, економічні, дипломатичні. Тому негібридних воєн в світі не було і гібридну війну придумали тільки зараз, той термін, для того, щоб не брати відповідальності за прийняття тих рішень, які необхідні для перемоги у війні. І не треба тому перекладати з хворої голови на здорову, а ті рішення, вони є очевидні. І я попрошу ще 30 секунд для того, щоб відповісти стосовно воєнного стану. Коли у Парижі стався терористичний акт декілька років назад, то Президент Франції впродовж 10 хвилин прийняв рішення про введення воєнного стану для того, щоб захистити людей і для того, щоб дати можливість своїм Збройним Силам вживати заходів в законний спосіб, щоб захистити людей. не плутайте і розумійте, що введення воєнного стану необхідне для того, щоб спростити процент прийняття рішень і обмежувати права людини в конституційний спосіб. А стаття ця присвячена черговому гібриду, я не буду наполягати на голосуванні і на підтвердженні цієї поправки, але я прошу користуватися коректними коментарями і давати, і говорити людям правду про ті інструменти, які ви пропонуєте. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, 413 стаття не ставить на голосування, на підтвердження, тому ми рухаємося далі. Рухаємося далі і наступна у нас стаття це 414, народний депутат Купрій. Я вас не бачу. Не наполягаєте. 415-а, Шкрум. Частково була врахована. Ви будете виступати? Будь ласка, мікрофон народному депутату Шкрум. Шкрум Альона,фракція "Батьківщина". Я не наполягаю на голосуванні, але мушу пояснити українцям також, що відбувається. Тобто замість конституційного шляху Президент зараз дає собі нові неконституційні повноваження. Наприклад, Президент може визначати межі та перелік населених пунктів тимчасово окупованих територій за поданням Міноборони, хоча в Конституції такі права не передбачені. Президент буде призначатиме Командувача об'єднаних сил, затверджуватиме Положення про об'єднаний оперативний штаб. Знову ж таки, таких повноважень у нього немає, натомість має бути створена Ставка Головнокомандувача. Чому це важливо? По-перше, тому що якщо Президент виходить за межі Конституції і коаліція його в цьому підтримує, нам буде важче захищати наші права на міжнародній арені. А, по-друге, тому що якраз, щоб вийти з цієї гібридної війни на тверду землю, нам треба виконувати всі законні методи. Нехай займається гібридною війною або інформаційною війною Міністерство інформаційних технологій або, там, Міністерство інформації призначте, нарешті, нового пана міністра, який буде і хоче працювати міністром інформації, чи пані, звичайно. А ми маємо займатися Конституцією і ми маємо виконувати норми Конституції я прошу парламент це пам'ятати. Дякую. Рухаємо далі – 416-а, народний депутат Сотник. Не наполягає. 417-а, Заліщук, народний депутат. Не наполягає. 418-а, Семенуха. Будь ласка, Семенуха. Ця поправка була частково врахована. Прошу. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, даний проект закону дає необґрунтовано широкі права командувачу об'єднаних сил. Фактично командувач на власний розсуд зможе вирішувати питання в'їзду та виїзду громадян на тимчасово окуповані території Луганської та Донецької областей. Правка "Самопомочі" передбачає замість запропонованого впровадження чіткого порядку в'їзду та виїзду. Ми наполягаємо, щоб у контрольних пунктах в'їзду-виїзду, через які здійснюється перетин межі з тимчасово окупованими територіями, має бути запроваджено тимчасовий прикордонний і митний державний контроль. Громадяни України мають в'їжджати на тимчасово окуповані території України та виїжджати з них за умови пред'явлення на тимчасовий прикордонний контроль документу, що підтверджує громадянство України. меж тимчасово окупованих територій має бути чітко регламентований законом, аби уникнути спекуляцій і порушень, насамперед, права людей. Прошу підтримати, щоб врахувати правку у повному обсязі. Дякую. Коментар представника комітету. Прошу, будь ласка, пан Іван. 17:10:58 ВІННИК І.Ю. Ми ні в якому випадку не могли врахувати її в повному обсязі саме з тих підстав, які доповідач так вдало зазначив. Дійсно, ніякого прикордонного чи митного контролю не може бути запроваджено по відношенню до територій, які є українськими і які є тимчасово окупованими. питання прикордонного контролю є похідним від Закону України "Про державний кордон України", який, в свою чергу, є похідним від Конституції України. Ми ніколи не відмовлялися від цих територій. Щодо митного контролю. Митний контроль, безумовно, є одним з контролів комерційної діяльності, на якій ви наголошуєте, що ви категорично проти. І це, власне, заборону на рішення Ради національної безпеки і оборони, яке сьогодні у повному обсязі виконується українським урядом, Кабінетом Міністрів. Тому впровадження будь-яких елементів комерційної діяльності по до окупованих територій вступає у повну конкуренцію з вашою публічною політичною позицією, чому ви не підтримуєте визнання факту Російської Федерації агресором. Тому давайте все ж таки цю правку залишило редакційно врахованою, так, як ви хочете. Дякую. Будь ласка, голосуємо… Шановні колеги, не сваріться. І визначаємося по 418 поправці. Прошу не сваритися, а визначитися голосуванням. 17:12:30 41 народний депутат, не підтримана поправка в повному обсязі, залишається в редакційній... в тому редакційному вигляді, в якому затверджена комітетом. 419-а, Шкрум. Не наполягає. 420-а, Найєм. Не наполягає. Чумак, 422-а. Не наполягає. 423-я, Іллєнко. Будь ласка, пан Іллєнко, вам мікрофон. Андрій Іллєнко, Всеукраїнське об'єднання "Свобода". Ця поправка, вона стосується двох питань – питання недопущення, з нашої точки зору, торгівлі з тимчасово окупованими територіями, а також питання унормування і впорядкування процесу переміщення осіб через лінію розмежування, через лінію фронту з окупованих територій на територію підконтрольну і навпаки. Ми вважаємо, що, по-перше, не має бути в жодному вигляді ніяких можливостей для торгівлі з окупованими територіями, власне, тут ми вилучаємо ці позиції, пропонуємо вилучити і, по-друге, чітко внормовуємо дуже чіткий і вичерпний перелік ситуацій, за яких можливий перетин лінії розмежування, і щоби не було ніяких зловживань в цьому плані і не було ніякої можливості в ручному режимі якось узурповувати це право, визначати чи створювати якісь корупційні моменти, чи загрози для національної безпеки. Тому пропонуємо підтримати нашу правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, голосуємо за поправку 422 народного депутата Іллєнко. Комітет її відхилив. Прошу визначитися.

Вона стосується порядку в'їзду та виїзду осіб через лінію зіткнення. Порядок в'їзду, виїзду осіб та переміщення товарів є частиною політики держави. За формування та впровадження політики відповідає центральні органи влади, відповідно до Конституції України. Враховуючи збройну агресію, яка відбувається на сході, на сході країни, така політика має бути погоджена з об'єднаним оперативним штабом ЗСУ та СБУ. Інший порядок формування політики буде суперечити Конституції України. Це моє зауваження стосується того, що у тексті законопроекту вказано, що порядок в'їзду та виїзду визначає оперативний штаб. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, будь ласка, визначаємося по поправці номер 424 народного депутата Веселової. Прошу. 19 голосів. Не підтримана поправка. Наступна поправка – 426 народного депутата Геращенко. Я зараз беру слово як автор цієї поправка. Вона була відхилена. Вона також стосується порядку в'їзду

також, як і в поправках моїх колег, йдеться про необхідність відповідальності за порушення режиму перетину контрольно-пропускних пунктів. Очевидно, що мета всіх нас, присутніх в цій залі, які б фракції ми не представляли, щоб з території України взагалі зникли контрольно-пропускні пункти. І це буде можливо в той час, коли буде відновлено контроль

перетин КПВВ, і десь тайними, "козьими" тропами перетинали кілька разів ці КПВВ, і дивом опинялись на окупованих територіях. Очевидно, що це є і порушення, і дуже сумні факти, за які має бути в тому числі і відповідальність: і простих громадян, тому що не зрозуміло, як туди потрапляють, і народних

цивільні громадяни не так страждали через перетин цих КПВВ і вимагаємо відкриття вже два роки КПВВ "Золотое", яке блокують окупанти. Я не наполягаю на поправці 426, але акцентувала увагу на ній. 427-а поправка. Чижмарь. Не наполягає. 428-а. Німченко. Будь ласка, мікрофон. я хочу, единственное, одно сказать. Посмотрите внимательно, там заложены латентные нормы создание фильтрационных лагерей для граждан, которые идут оттуда.

З вашого дозволу, запишіть собі, а то ви декілька раз повторюєте. З 1985 року… Ви ще, мабуть, тоді ще в школу ходили. Тому подивіться уважно, вивчіть біографію. Це перше. І по-друге. Коли ведеться мова про життєздатність і жизнєдіяльність в цьому регіоні нашої країни, єдиної країни, то подивіться, будь ласка. Була запропонована позиція і формула згідно якої забезпечити перетинання лінії розмежування в установленому законом порядку. А то, що пропонується счас стягнути туди сили всіх – від поліцейських структур до збройних, до СБУ – не буде там порядку ніколи. По суті то латентні норми, які будуть фільтрувати… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Будь ласка, представник комітету хоче також дати ремарку свою. Будь ласка, пане Вінник. І потім будемо голосувати по поправці 428. Прошу. Знаєте, пане доповідач, за всій повазі до вашого віку та всій неповазі до вашої партійної приналежності, принагідно хочу вам доповісти, що ця правка була відхилена комітетом виключно у зв'язку з тим, що її дух не відповідає духу цього проекту, поданого Президентом України. Території ми називаємо тимчасово окупованими, а не тимчасово непідконтрольними Україні. Тому я розумію, звідки це, я розумію, з якою метою це. І тут, знаєте, допоки ми не почуємо заяви політичної від вашої політичної сили з приводу засудження факту збройної агресії Російської Федерації по відношенню до наших територій, допоки ми будемо з таким упередженим ставленням все ж таки ставитися до ваших заангажованих у кожній стрічці та між стрічок правок. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо за 428 поправку народного депутата Німченка. Прошу залу визначатися. Комітет проти проголосував цієї поправки. Прошу залу визначатися. Колеги, 18 голосів "за". Не підтримана поправка. Народний депутат Папієв вимагає слова. Будь ласка, мікрофон пану Папієву. Дякую. Шановні народні депутати України, шановні громадяни України, це дуже важливий законопроект. Я дуже просив би головуючу вести це засідання у відповідності до тих документів, які ми подавали подавали в президію раніше. Я для стенограми хочу нагадати, що сьогодні зранку я Голові Верховної Ради України передав моє письмо, мого листа, де чітко і ясно просив поставити перелік з чотирьох поправок на підтвердження. Серед них була і 418 поправка. Мій лист за моїм підписом знаходиться в президії у головуючих. Я прошу все ж таки враховувати звернення народних депутатів України і прошу поставити 418 поправку на підтвердження. Дякую вам. ГОЛОВУЮЧИЙ. 418 поправка була врахована редакційно згідно Регламенту. Ми можемо зараз ставити на голосування або… я почула вас, згідно… вона була врахована редакційно. Значить, ми можемо ставити її зараз на підтвердження, а голосування так, як її проголосував комітет, комітет, редакційно, а потім в редакції авторів. В редакції авторів ми вже голосували, тепер голосуємо на підтвердження в редакції комітету. Комітет "за" проголосував в цій редакції. Я прошу залу визначитися. Прошу визначитися. 418-а поправка.

мене щось з комп'ютером, я попрошу, щоби підійшли. 56 голосів. Поправка не пройшла. Я прошу врахувати це, пане Вінник, в ваших записах. І нехай підійдуть до президії щось з комп'ютером. Рухаємося далі. Поправка № 429, народний депутат Купрій. Будь ласка. Я перепрошую. Зараз я вже дала Купрію, 429-у. Потім до вас повернемось. Добре? Будь ласка. Шановні колеги, в статті 10 законопроекту вкладена досить небезпечна норма, яка дозволяє все-таки Кабінету Міністрів самостійно приймати рішення для торгівлі з окупантом. Партія "УКРОП" виступала постійно проти цього, брала участь в акціях протесту, щоби не була, не відбувалась торгівля на крові. Тому ми пропонуємо виключити всі норми, які стосуються цього. Також ми пропонуємо впорядкувати на законодавчих підставах як перетинати лінію фронта і людям, і товарам. І заборонити чиновникам категорій А, Б, суддям, правоохоронцям, будь-яким органам, які мають… посадовим особам доступ до держтаємниці, будь-яким чином перетинати лінію фронта і потрапляти на окуповані території. Дякую.

За-50 Поправка не підтримана. Будь ласка, Долженкову зараз мікрофон. Ми на 429 поправці. Будь ласка, вам мікрофон. Дякую, шановна пані головуюча! Я б хотів би поставити на підтвердження 425 правку, оскільки вона була раніше, вона не ставилася на підтвердження. Вона врахована редакційно, але я наполягаю на тому, щоб її проголосували. Справа в тім, що зазначена правка передбачає особливий, більш ускладнений порядок в'їзду та виїзду громадян на територію

знову ж таки представник "Блоку Петра Порошенка", то хочу сказати, що фракція "Опозиційний блок", в неї одностайна політична позиція з цього приводу. Мінські домовленості, пан Президент делегував відповідно уповноваженого представника для ведення мінських перемовин. Рада безпеки ООН, якщо у вас неавторитетна зазначена організація, то я не знаю, про що взагалі далі говорити, в 15-му році затвердила ці Мінські домовленості. А що стосується неповаги до нашої політичної партії, то в Партії регіонів Петро Олексійович був один із засновників. Ви не поважаєте Петра Олексійовича? ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, на вимогу депутата Долженкова поправка 425, яка була врахована редакційно, ставиться на підтвердження в тій редакції, яку підтримав комітет. Я прошу визначитися зараз сесійну залу відносно цієї поправки. 19 голосів, не проходить ця поправка в тій редакції, яку прийняв комітет. Я прошу доповідача фіксувати ті норми,

Я би попросив поставити на підтвердження нашу поправку, це стосується статті 10, в'їзд осіб та переміщення товарів на тимчасово окуповані території". Ми подетально розписуємо цей перелік товарів, щоб не було зловживань, які можуть переміщатися особами, які перетинають, які тимчасово в'їжджають чи виїжджають з окупованої території. Але я би також хотів би наголосити, що якщо ми визнаємо Росію агресором, то є ганебна норма, яка залишається, – торгівля з агресором, яку ми визначаємо у даному законопроекті. Хочу також привести аналогію, коли Англія з Аргентиною, у них був конфлікт по Фолклендах у 82-му році, то торгівля між Великою Британією і Аргентиною була припинена. І тільки у 92-му році вони повернулись до торгівельних відносин. Дякую. Поставте на поправку, будь ласка. вона була відхилена ця поправка. Але автори наполягають, і я прошу залу визначитися по 431 поправці. Будь ласка, колеги, прошу визначатися. Це не підтвердження, це було голосування за поправку автора, яка була відхилена комітетом, і 50 голосів вона набрала. Тобто не проходить. Наступна – 432-а, Шкрум народного депутата.

439 поправка говорить про переміщення товарів і фактично про торгівлю. І наша позиція полягає в тому, що ми пропонуємо, щоб цю торгівлю було регульовано виключно законом. Це перше. І друге. Ми бачимо, що така торгівля, не торгівля, а таке переміщення товарів можливо тільки стосовно гуманітарних товарів. Все інше – це є торгівля на крові, яку цим законом пропонується відновити. І хочу сказати про те, що це може бути дуже небезпечний і поганий крок в сторону того, що Росія як країна-агресор буде ініціювати через своїх сателітів в Європі пом'якшення санкцій також, які стосуються торгівлі і всяких інших поганих речей. всі санкції вводились для того, щоб знекровити країну-агресора фінансово, щоб вона не фінансувала бойовиків, щоб вона не фінансувала війну проти України. І будь-яка торгівля з бойовиками з території, яку ми не контролюємо тільки, навпаки, дає… робить їх економічно сильнішими. Тому прошу вас підтримати і мою поправку, Дякую за увагу. запропонованій комітетом редакції стала фактично результатом сукупності врахування цілої низки правок. Ми чітко розмежували питання переміщення товарів, наголошую, не торгівлі, тут немає ніякої комерційної складової, мова йде про переміщення товарів. І зміст того, що може бути переміщено і порядок переміщення це є виключно повноваження Кабінету Міністрів України, який виконує всі рішення Ради національної безпеки та оборони, введені в дію Указом Президента, які згідно законодавством обов'язкові до виконання Кабінету Міністрів України. Питання переміщення осіб це повноваження, яке може бути реалізовуватися в зв'язку із врахуванням безпекової ситуації. Вам відомо, що ми створюємо нові органи військового управління для здійснення заходів на забезпечення національної безпеки в окремих районах, в даному випадку в Донецькій, Луганській областях. Тому питання переміщення осіб і його порядок це питання… ГОЛОВУЮЧИЙ. Завершити 15 секунд. …тому тут немає торгівлі, тим більше немає торгівлі, яку забезпечують чи контролюють Збройні Сили України. Є переміщення товарів в порядку Кабінету Міністрів і є переміщення осіб, яке може бути тимчасово призупинено у зв'язку з вимогами безпекової ситуації.

39 голосів. Не підтримана ваша поправка. Наступна 442-а, народного депутата Рябчина. Олексій Рябчин, "Батьківщина", Донеччина. Моя правка стосується порядку в'їзду переміщення товарів на тимчасово окупованій території. Зараз в даній редакції вона визначається з урахуванням безпекової ситуації начальником об'єднаного оперативного штабу ЗСУ. Моя пропозиція, щоб вона визначалася центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованих територій. Норма в редакції законопроекту виглядає так, що вказаний порядок може одноосібно змінюватися начальником штабу весь час з урахуванням безпекової ситуації, що може привести до корупціогенних факторів на рівні розмежування. Більш доцільніше такий порядок затверджується Міністерством з питань окупованих територій та ВПО, як центральний орган виконавчої влади. При цьому в такому порядку можуть бути передбачені будь-які форс-мажори, які пов'язані зі зміною безпекової ситуації, і ця правка забезпечить єдність правового регулювання. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися. Ні, комітет хоче прокоментувати. Будь ласка, пане Вінник. І.Ю. Взагалі-то окрім виключних випадків жодним чином не може бути український громадянин якимось чином обмежений в пересуванні, це норма Конституції. Саме тому ми на комітеті намагалися відійти від терміну "порядок переміщення осіб". Особи можуть вільно переміщатися і ми тільки надали повноваження командуючого об'єднаних сил в разі реальної загрози життю та здоров'я особам, які перетинають лінію розмежування, він має право обмежити в'їзд осіб на тимчасово окуповані території. А порядок, відповідно, переміщення товарів це вже повноваження Кабінету Міністрів. Тому ми вважаємо недоцільним давати органу виконавчої влади, який відповідальний за реалізацію державної політики щодо забезпечує формування питань тимчасово окупованих територій надавати не конституційне повноваження, забороняти в'їзд чи виїзд осіб.

КПВВ, в тому числі товарів, визначається виключно Кабінетом Міністрів, а не законом України і іншими органами виконавчої влади. Будь ласка, визначаємо, 442 поправка. 24 голоси, не підтримано. Наступна поправка, Заліщук, 443-я. Світлана Заліщук, шановні колеги, моя правка уточнює, що в разі ескалації збройного конфлікту, посилення воєнних дій, чи надзвичайних ситуацій, які загрожують життю, чи здоров'ю людині, яка перебуває на окупованій території. вона не може бути притягнута до відповідальності за перетин межі тимчасово окупованої території поза контрольними пунктами в'їзду-виїзду в таких обставинах. Я прошу підтримати цю поправку. Дякую.

так звані "гастролери" в Україні іноді застосовують. Передбачає виключні випадки, коли санкція у вигляді штрафу не може бути застосована в разі крайньої потреби. Тому ми вважали за недоцільне якимось чином це положення уточнювати, очевидно воно ніколи не будуть, в даному випадку, в разі крайньої потреби, якщо він навіть не державний кордон, а лінія розмежування, що не має відповідного статусу жодним чином перетне ніхто ніяких санкцій на таку людину накладати не може і не буде, це не передбачено жодним законодавством. Колеги, будь ласка, визначаємось по поправці 443. Комітет відхилив її як таку, що недоцільна, просимо визначатись. 16 голосів. Рухаємося далі. 445 поправка, Семенуха. Будь ласка, народний депутат Семенуха. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Колеги, фактично редакція законопроекту до другого читання дозволяє створити можливості по відновленню торгівлі з окупантами або іншими словами, давайте називати речі своїми іменами: дозволити фінансування окупаційного режиму. Правка "Самопомочі" передбачає чітку систему обмежень щодо переміщення товарів через лінію межі тимчасово окупованої території у відповідності до норм та принципу міжнародного гуманітарного права. Ми не можемо допустити в будь-який спосіб відновлення торгівлі на крові. Ніщо не може так деморалізувати власні Збройні Сили, коли уряд однією рукою відправляє товари на окуповану територію, а іншою рукою відправляє людей на війну. Тому треба дозволити перевезення на тимчасово окуповані території лише гуманітарну допомогу, і чітко прописати це саме в тілі закону. Прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, визначаємося по 445 поправці. Комітет її відхилив, прошу визначитися.

Поправка не підтримана. Наступна поправка 447. Це поправка комітету за авторством Вінника, Пашинського, Левуса, Савченка… 445 поправка ми маємо лист президії від народного депутата Михайла Папієва, який вимагає поставити… 447-у, я про неї говорю, я обмовилася, ми маємо лист від народного депутата Папієва, який вимагає поставити її на підтвердження і так само на підтвердження хоче поставити Оксана Сироїд народний депутат цю поправку. Я пропоную Михайлу Папієву дати… Що? Зараз ми надаємо слово Михайлу Папієву як народному депутату, потім пані Оксана візьме як віце-спікер слово, комітет – свою аргументацію, і будемо визначатися. Прошу, будь ласка, пан Папієв. Дякую. Шановні народні депутати України, шановні колеги! Ну, не випадково саме цей законопроект розглядаємо ми сьогодні, 16 січня, як каже, Бог шельму мітить. Тобто, фактично, цей закон, він… він покладений буде в додаток до славнозвісних "законів 16 січня", і я думаю, що це абсолютно його законне місце. Я дуже просив би народних депутатів України, коли ми голосуємо за законопроекти, все ж таки враховувати норми Конституції України, щоб ми не порушували ні статтю 3, ні статтю, яка стосується прав та свобод громадян, щоб ми згадали, що на непідконтрольних українській владі територіях проживають громадяни України. І у нас є рекомендації стосовно їх пенсійного забезпечення і стосовно соціального забезпечення. І нам треба виходити з цієї ситуації і все ж таки визнавати, що там є наші громадяни, що це є громадяни України, і це є люди, які за Конституцією рівні. Я дуже просив би цю поправку поставити на підтвердження, бо вона порушує Конституцію України. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. В нас немає, згідно Регламенту, можливості давати двом. Але пані Оксана в нас є віце-спікером. Я запрошую вас до слова, щоби ви виступили щодо цієї поправки. Дякую. Ця стаття стосується, зокрема, обмеження прав і свобод людини. Відповідно до статті 64 Конституції України тільки в умовах воєнного і надзвичайного стану можуть бути обмежені такі права. Фактично, в цій статті і вводяться окремі елементи воєнного стану, тільки не називаючи це. небезпека є у тому, що ми черговим інструментом запроваджуємо антиконституційний режим. Але я хочу звернутися зараз, зокрема і до представника комітету. Я хочу звернути вашу увагу на те, що не коментуйте, будь ласка, ані мої слова, ані слова моїх колег-однопартійців, не вам нас судити після того, як ви три роки ігнорували наше рішення. А, по-друге, люди, які переходять на особистості, це означає, що вони не мають або почуття гідності, або достатньої кваліфікації, щоб вести професійну дискусію. Дякую вам дуже. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, коментар відносно поправки 447 народного депутата Вінника, який представляє позицію комітету. Це поправка є авторства не тільки Вінника, Категорично заперечую факт, що я намагаюсь когось судити, в мене нема жодних повноважень в цьому контексті. Щодо коментарів політичних позицій, мені здається, ми зібралися у Верховній Раді саме цим і займатися – ми коментуємо. І головне, ви знаєте, я намагався просто дотримуватися слів та лексики, яка використана, навіть не змісту, тому що навіть слова чомусь ви не використовуєте ті, які ми підготували в тексті до другого читання. Коли мова іде про якісь маніпуляційні відсилки, про те, що ми намагаємося впровадити торгівлю, тим більше на крові, я не можу зрозуміти для чого ця патетика, коли це геть не відповідає змісту того, що підготував комітет. Я дуже дякую за зауваження до моєї роботи як секретаря комітету, обов'язково ми це врахуємо. Але давайте все ж таки поважати один одного і це моє звернення, в тому числі до вас. Дякую. один одного тут зневажати або ображати. Це всіх стосується в цій залі. Будь ласка, голосуємо на вимогу депутатів Папієва і пані Сироїд на підтвердження поправку 447. Це поправка, яку комітет підтримав, яку проголосував комітет "за". Ми ставимо її на підтвердження. Прошу визначитися. 21 голос. Поправка не підтримана. Наступна поправка – 449-а. Народний депутат Шкрум Шкрум не наполягає. 450-а. Наполягає. Будь ласка, народному депутату Шкрум мікрофон. 17:43:38 ШКРУМ А.І. Шкрум Альона, фракція "Батьківщина". Колеги, от більшість тих депутатів із нашої фракції, "Батьківщина", із фракції "Самопоміч", і позафракційні, які зараз виступають і наполягають на конкретних правках, це ті депутати, які приймали участь ще більше року тому у робочій групі в моєму профільному Комітеті з місцевого самоврядування та децентралізації, коли розглядався перший депутатський законопроект з окупованих територій. І тоді ми знайшли консенсус по дуже багатьом питанням, в тому числі ми знайшли консенсус з міжнародними експертами, з громадськими діячами, і, саме цікаве, з представниками МЗС, Міноборони, прикордонної служби, Збройних Сил України по тому, як має визначатися порядок переміщення вантажів, товарів з окупованої території на окуповану. І от якраз в моїй правці поданий той консенсус, який ми тоді знайшли, тому що ці речі треба прописувати чітко в законі, як це буде відбуватися. Ви ж пропонуєте зараз віддати це фактично Кабінету Міністрів, який буде визначати цей порядок переміщення товарів, і вантажів, і послуг, і громадян, і зможе його змінювати також досить, ну, просто, в довільному режимі постановою… ГОЛОВУЮЧИЙ. 15 секунд завершити. ШКРУМ А.І. Я наполягаю, що цей порядок переміщення товарів потенційно, звичайно, несе в собі величезні корупційні ризики. Тому це має бути визначено в законі. Як визначено? Ми готові були до дискусій, але, на жаль, ну от Комітет з нацбезпеки пішов іншим шляхом, і тому я прошу поставити на підтвердження мою поправку. Дякую. Голосування поправки 450. комітет її відхилив. Прошу визначатися. Мотивація комітету вже була озвучена представником комітету.

обмежуючи права громадян в зоні проведення військових дій, дійшов до того, що там не зможе працювати жоден медичний підрозділ добровольчий. Жоден. Сотні людей, які допомагають нам на фронті, змушені будуть піти. Більше того, буде абсолютно паралізований весь волонтерський медичний транспорт не тільки добровольчих медичних підрозділів, але і військових. Тому що, на жаль, він оформлений на тимчасовому обліку. Ця правка наполягає, звичайно, на повній забороні торгівлі з окупованими територіями. Ми, дійсно, можемо підтримати тільки перевіз особистих речей і гуманітарної допомоги. Це принципові речі, чому патріоти патріоти все ж таки в більшості не проголосують за цей закон, якщо все ж таки не підтримає комітет, і ми не проголосуємо за ці правки. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, визначаємося по поправці 452 народного депутата Корчинської. Комітет її відхилив. Прошу визначатися в залі.

За-56 Не підтримана поправка. Наступна 454-а, народний депутат Купрій. Не наполягає. Наступна 455-а, народний депутат Тарас Пастух. Будь ласка. Тарас Пастух, "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, в принципі, те, що пропонується в даній редакції, це є певне ноу-хау, коли Верховна Рада взагалі собою підміняє вже два органи: і Президента України, і саму Верховну Раду. Ми вперше приймаємо такий прецедент, коли ми починаємо затверджувати указ Президента, якого не існує. На сьогоднішній день ніхто не може показати, чи коли він приймався Президентом, чи він поступив у Верховну Раду. Тобто в цьому і є якась певна проблема, і можливо, може, це і правильно, може, тоді потрібно і надалі виробляти таку практику. Якщо Президент не може там три з половиною роки внести такий указ, то давайте доручимо Голові Верховної Ради, хай він внесе, або замість нього це вирішимо. І ми б тоді дуже багато проблем в державі почали вирішувати. Ми б призначили новий склад Центральної виборчої комісії, ми би зараз наповнили Наглядову раду Національного банку, призначили б голову Національного банку, Фонд держмайна призначили б. Нарешті б заповнили квоту в Спостережній раді "Укроборонпрому". Нормальна практика. Або тоді давайте позбуватися тої практики. Ви завершили? Будь ласка, поправка номер 455 від народних депутатів від фракції "Самопоміч". Комітет її відхилив, просимо залу визначатися.

Лубінец Дмитро, мажоритарний виборчий округ № 60, Донецька область. Я хотів би звернути увагу на дуже серйозну проблему, яку я підняв в в своїй поправці, а саме оформлення та відновлення втрачених документів, що підтверджують громадянство України. В цій своїй поправці я прямо прошу спростити цю процедуру і для цього використовувати реєстр виборців. У нас він є на території всієї України, і коли людина приїжджає з окупованої території, достатньо того, щоб державний орган, який регламентує цю діяльність, це паспортні столи, фактично вони просто звертаються до цього реєстру і на підставі нього можуть видавати паспорти. Ви ж розумієте, що український паспорт це те, що буде тримати зв'язок з людьми на окупованій території. Знову ж таки, я не можу зрозуміти логіку комітету, чому була відхилена ця поправка. Якщо людина хоче оформити… …оформити паспорт, свідоцтво про народження, давайте для них простимо процедуру, а не навпаки будемо робити тяжчим для них. Я можу сказати, що Росія там буде роздавати без проблем, вона роздає російські паспорти громадянам на на території України. Он мер Добропілля сидить, який має громадянство Російської Федерації, проблем Служба безпеки не бачить. А ми чомусь бачимо проблему дати нашим громадянам, які знаходяться на підконтрольній території. Дякую. Прошу… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, пане Іван. Дуже делікатна ситуація з почесним українським паспортом, українським громадянством, який сьогодні між іншим в статусі паспортів знаходиться на 34 місці, вище, ніж паспорт Російської Федерації, наприклад. Нам також відомо, я думаю, що ні для кого це не є секретом, що, наприклад, окремі українські громадяни, щоб отримати російське громадянство на окупованій території АРК Крим, підіграючи агресору, свідомо відмовлялися від українських паспортів, а сьогодні намагаються їх якимось чином відновити. Безумовно, це питання треба вирішувати. Але, враховуючи в тому числі заяву МЗС Великобританії щодо відмови в спрощенні лібералізації візового режиму українцям саме завдяки, в зв'язку з тим, що у нас є тимчасово окуповані території, там є непрозорість щодо застосування окремих положень щодо українського паспорту, ми вважаємо, що такі речі треба вирішувати через окреме провадження в Цивільно-процесуальному кодексі. І саме тому комітет це відхилив. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні, так? Я ставлю на голосування поправку 457-у. Комітет її відхилив. Хто підтримує, я прошу голосувати. За-44 Рішення не прийнято. 459-а. Не наполягає. Наполягає. Сажко, 459-а, будь ласка. Сажко, 59 виборчий округ, Донеччина. У частині першій та другій статті 11 законопроекту слова "шість місяців" замінити словами "один рік". Ця правка також стосується питання скасування чинності Закону "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" та втрати нашими громадянами своїх пільг і гарантій, передбачених цим… Якщо ми зробимо не 6 місяців, а один рік, це також дасть нам можливість за цей рік напрацювати необхідні законодавчі ініціативи, якими держава поверне пільги людям в АТО, належний державний соціальний захист. Дякую. Прошу підтвердити. Дякую. Комітет відхилив дану поправку. Хто її підтримує, прошу голосувати.

Шановні колеги, у статті 11 "Прикінцевих і перехідних положень" закону вказане наступне, що цим законом Верховна Рада України відповідно до пунктів таких-то, таких-то схвалює рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань. Я хотів би наголосити, що на теперішній час немає жодного рішення Президента стосовно цього, тому що Президент видає або укази, або розпорядження, які є обов'язковими на виконання на всій території, зараз, голосувати зараз за такі повноваження це абсурд. Я вважаю, що Президент має ввести воєнний стан, а потім прийти за Конституцією у Верховну Раду і ми схвалимо застосування Збройних Сил України. Прошу підтримати вилучити цю норму з законопроекту. Будь ласка, визначаємося по поправці 461, яку комітет відхилив. Прошу визначитися. 58 голосів. Не підтримана. Наступна – 462-а народного депутата Німченка. Будь ласка, мікрофон пану Німченко. Шановні колеги, я дуже вам вдячний, знаю, що всі заморились, але, що я хочу сказати. Подивіться на ту статтю і чому я пропонував виключити все це. Оце, що ми сьогодні говорили про використання Збройних Сил, це неконституційно. На сьогоднішній день протягом чотирьох років Президент не вносив це рішення на согласование з Верховною Радою щодо озброєного вторження та застосування Збройних Сил. Що ми робимо? Ми приймаємо і застосовуємо сили на свій розсуд, як було 14 квітня, коли Турчинов сказав про АТО з використанням Збройних Сил, і полетіли ракети. Що це? Ніхто не знає, як ведуться обычаи війни, что такое закон, і гуманізм ведення війни. От про що іде мова. Я хотів би звернути увагу на те, що ця норма, вона не те що нікчемна, вона неконституційна. І вона по суті відкриває шлюз для… Ви завершили? Ще 15 секунд, дайте завершити, будь ласка. НІМЧЕНКО В.І. Будь ласка… І тому я просив би, шановні колеги, не можна це допускати, це вторгнення в правові повноваження Президента. Почитайте, ми законом диктуємо Конституцію. Хіба це таке в світі де є? Вибачте, я думаю… ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміла позиція. Будь ласка, визначаємося по поправці 462. Комітет її відхилив. Просимо визначитися. 25, рішення не прийняте. Наступна – 465-а. Не наполягає. 467-а. Не наполягає.

Михайло Головко, "Всеукраїнське об'єднання "Свобода". Шановні колеги, ви знаєте, що згідно цього закону, норми цього закону сьогодні пропонується Президенту дати право перманентно використовувати Збройні Сили України і практично оголосити будь-де і в будь-який час можливих, так би мовити, терористів і без згоди парламенту практично вводити воєнний стан. Тому поправка "Всеукраїнського об'єднання "Свобода" буде стосуватися вимогою негайно не пізніше трьох днів для набрання чинності цього закону, зобов'язати Президента оголосити воєнний стан і ввести війська на тимчасово окупованих територіях України і у зв'язку з тим, що з агресією Московії, яка сьогодні воює проти нашої держави. Тому поправка наша і вона має суть вимагати у влади, вимагати у Президента використовувати, згідно цього закону, згідно війни воєнний стан, а не виключно на свій розсуд. Дякую. Дякую вам. Отже, 474 поправка, відхилена комітетом, але автори наполягають на голосуванні. Хто підтримує, прошу голосувати.

Шановні колеги! Це фактично поправка, яка доповнює поправку мого попереднього колеги. Справа в тому, що проект закону передбачає, що прийняттям цього закону Верховна Рада автоматично схвалює рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань. Але це протирічить пункту 33 статті 85 Конституції, яка вимагає узгодження таких рішень з парламентом. Ми пропонуємо, щоб в цьому пункті вказати, що цей закон і прийняття цього закону не є автоматичним ухваленням дозволу на використання Збройних Сил, тим шляхом як вказано в цьому законопроекті. Дякую вам. Поправка 471 відхилена комітетом, але автор наполягає на голосуванні. Хто її підтримує, прошу голосувати. 40 – за. Рішення не прийняте. 477. Не наполягає. 478. Не наполягає. 479. Не наполягає. 480. Не наполягає. 482. Не наполягає. 483. Наполягає. Тоді давайте ми з вашої поправки завтра розпочнемо. Пані Олено, отже 18:00 ми зафіксували ми зафіксували цю поправку, з якої ми зможемо розпочати: 483, Олена Шкрум – автор. А є ще 481? Тоді давайте ми зробимо таким чином, ми 481 розглянемо зараз, а 483 завтра. Це буде справедливо? Будь ласка, 481 – Пастух. Включіть мікрофон. І я відповідно продовжую на той час засідання. Шановні колеги! Тарас Пастух, "Об'єднання "Самопоміч". Цією поправкою ми пропонуємо скасувати дію Закону про вільну економічну зону "Крим", а також дію закону, який встановлює особливий статус на окупованих територіях. Аргумент доволі є простим, тому що на сьогоднішній день, якщо ми зараз говоримо про те, що нам потрібно деокуповувати Донецьку і Луганську область, це логіку всі розуміють про те, що з цієї території повинні бути виведені незаконні збройні формування та іноземні збройні формування, контроль над цією територією повинен бути відновлений збройними силами, всіма державними органами і структурами, відновлений контроль над кордоном. Після того повинні бути проведені вже вибори, як відновиться мир на цій території. Якщо діє Закон про особливий режим на цій території, ця логіка повністю ламається і це говорить про те, що спочатку там повинні бути проведені вибори, амністія, аж тільки після того Україна зможе відновити кордон на території… Дякую вам. Будете коментувати? Отже, дана поправка врахована частково, автори просять, щоби вона була врахована в повному об'ємі. Хто підтримує дану пропозицію, прошу проголосувати.

продовжимо завтра розгляд з поправки 483. Олена Шкрум є її автором. Відповідно, завтра з її поправки ми продовжимо розгляд. І хочу наголосити, в нас лишається ще 200 правок, майже 200 правок. І на сьогодні час, відведений для роботи, вичерпаний. Я вважаю, ми провели плідну дискусію, хоча в мене були великі надії, що ми сьогодні зможемо вийти на прийняття рішення, але, на жаль, жвава і активна дискусія призводить до того, що нам доведеться перенести момент прийняття. Але в даному випадку я вважаю, що важливіше більш системно попрацювати, щоб ми змогли вийти на якісне об'єднуюче кінцеве рішення Верховної Ради України. Шановні колеги, вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Завтра о 10 годині чекаю всіх в сесійному залі для продовження нашої роботи. Дякую вам. До побачення.